Poštovane zastupnice i zastupnici, točka koja je planirana za raspravu, sada je bespredmetna, budući da se Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o šumama, odnosi na izmjene zakona koji više nije na snazi. Naime, u međuvremenu je donesen novi zakon koji je na snazi, a na kojega se predložene izmjene ne odnose. Kako predlagatelj zastupnik Ivan Lovrinović i Klub HSS-a nisu provukli prijedlog zakona iz procedure, još jednom ih pozivam da sada to učine. Ako ne žele povući zakon iz procedure, naravno, mi ćemo provesti ovu bespredmetnu raspravu, ali evo šansa je da se povuće. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ne želim povući prijedlog zakona i želim da se o njemu raspravlja. **Reiner, Željko (HDZ)** U redu, onda ćemo raspravljati o: - Konačnom prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o šumama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237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 li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, najprije pozdravljam ovo nekoliko doslovno 4 zastupnika u Saboru, mogao bi ih pozdraviti pojedinačno, poimenično, ali neću da mi se ne prigovara i zaista vam zahvaljujem što ste ostali, jer je ovo smatram vrlo važna problematika o kojoj treba govoriti. Također na galeriji, doduše ne znam odakle su ali pozdravljam ove prekrasne mlade ljude u narodnim nošnjama sa valjda sokolovim parijama na glavama i evo srdačno vas pozdravljam. Poštovani građani prošlo je 439 dana od kako sam zajedno uz podršku Hrvatske seljačke stranke, predao prijedlog Zakona o šumama u proceduru. Maloprije se čuli da se ovaj sastav Sabora založio da on ide po hitnoj proceduri, hitna procedura podrazumijeva da se nešto obavi u roku 30, 60, pa 100 dana. Ali, ponavljam ovdje je trebalo 439 dana da ovaj prijedlog zakona dođe na dnevni red. I malo prije je potpredsjednik Sabora, rekao nešto vrlo zanimljivo, dakle, da je ovaj zakon naprosto nema smisla, prijedlog Zakona nema smisla, zašto? Jer se u međuvremenu donio novi Zakon o šumama, i prema tome, ako je donesen novi zakon koji vrijedi, Lovrinoviću, što ti uopće imaš tu danas ovdje govoriti. Pa upravo o tome želimo govoriti zašto? Jer vidite koji je ovo obrazac parlamentarne demokracije. Kako on funkcionira. Kada sam podnio prijedlog ovog zakona, onda je vladajuća većina na čelu sa HDZ-om, naprosto ukrala, pokušala ukrasti, ideju iz ovoga prijedloga i oni su točno, negdje krajem 7. mj. 2018. g. jednostavno pokušali ugraditi u svoj zakon, oni su ga naravno na brzinu izglasali, i da bi ovo bilo, ovaj prijedlog koji sam ja pokrenuo ja sa HSS-om i drugim zastupnicima, da bi rekli pa nema smisla o tome raspravljati. E sada vidjeti ćemo da postoje suštinske razlike, izuzetno velike, između ovog prijedloga i ovoga zakona, koji je u interregnumu znači u međuvremenu donesen a na štetu građana i RH. Ja ću to u ime stranke Promijenimo Hrvatsku, koja se zalaže zaista za jednu pravu parlamentarnu demokraciju, to danas ovdje i učiniti. Koja je bila ideja ovog Zakona o šumama da ga promijenim? Kada sam bio prije godinu i pol dana, u Hrvatskoj Kostajnici, obilazeći, volim obilaziti, znači mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku, obilazimo Hrvatsku, od Baranje, Slavonije, znači, ovog dijela srednje Hrvatske, Međimurja, Zagorja, Dalmacije i Istre, vidjeli smo u Hrvatskoj Kostajnici jer je bio, bila je kestenijada i pitamo na cesti ljude kako žive, oni prilaze, razgovaramo, pa oni kažu teško, ali jedan od njih mi je rekao dok je pekao kestenje, kaže, pa možete li vi vjerovati, vidite kako smo ovdje, kakva je teška kriza na Banovini, ljudi se iselili, industrije nestaje itd., a oni nama naplaćuju ulazak u šumu da beremo kestenje u ovakvoj situaciji. Ja ga pitam jel je to istina, čovjek kaže istina i drugi su oko njega potvrdili, vjerujte, nisam mogao doći sebi. Umjesto da tamo ljudima u takvim krajevima, po slavonskim šumama, po šumama u Banovini i u drugim krajevima bjelovarsko-bilogorske županije, Istre i tako, da ljudima, posebno u ruralnim dijelovima da plaćaju da idu u šumu, znači, država je od njih naplaćivala i zabranjivala ulazak u šumu. Zašto? Da ne smiju brati gljive, kestenje, šparoge i drugo šumsko voće. Koji je bio uopće smisao postojanja ove zabrane koja je, vidite, ostala i u novom zakonu koji je HDZ, znači, poput konjokradice, uzeo, pokušao uzeti od mog, od našega prijedloga, ali ostavio je tu zabranu, pa smisao nije bio nikakav, pazite, pokazatelji govore da su Hrvatske šume dok su naplaćivale ovaj karte, ulaznice za šumu, skupile nešto oko 100 000 kn samo godišnje od građana i sad ja vas pitam koji je interes RH, Hrvatskih šuma, da zabranjuje građanima ulazak u šumu ako su skupljali samo stotinjak tisuća kuna, to je naprosto besmisleno, naprosto ne mogu vjerovati tko je donio taj zakon protiv građana. A što znače mogućnost odlaska našim ljudima u šumu, na Banovini, tamošnjim šumama, Slavoniji, diljem, posebno u ruralnim krajevima, pa njima to ljudi moji znači sve, nama u gradu se to možda čini nekad, da ne zamjerite, možda i bez veze, ali to je tim ljudima sve, oni se, tu žive, to njima doprinosi poboljšanju njihovog životnog standarda, oni na taj način čuvaju, gledaju šumu. Što oni mogu još u šumi vidjet? Pa oni mogu jednostavno vidjet da li netko pali šumu, ima li migranata, da li netko siječe šumu bespravno. E vidite, ali u RH su zabranili građaninu da ide brati kestenje, gljive ili šparoge, to ne smiješ, ali bespravno sijeć, na hektare, tisuće hektara, e to možete jer u RH organizirani kriminal, on može radit, al ako mali građanin ode, ubere par kila kestenja ili gljiva, e to će imati problema sa sudovima, a može bit debelo kažnjen, pa čak završiti i u zatvoru. Vidite, kao čovjeka to me dirnulo jer i sam vučem porijekla sa selom, porijeklom sa sela Naši ljudi teško žive, a njima se na ovaj način sprječava to što je. E sada, sad ću vam pokazat da ovaj prijedlog izmjena zakona ima smisla, vidite, ja sam ovdje isprintao, sada ovaj novi zakon koji je ova vladajuća koalicija donijela tamo krajem 7. mjeseca 2018.g., vidite, naslov tog dijela Zakona o šumama glasi: „Zabranjene radnje u šumi i na šumskom zemljištu“ i u st. 2. piše da je zabranjeno i dalje pašarenje, brst i žirenje, znači, ne smijete vi koji živite u ruralnima, u selima, uz šume, ne smijete tamo stoku puštati da pase, ne smijete puštati koze da brste i ne smijete svinje puštat da, na žirovanje, pa molim vas lijepo, pa nema boljeg načina da spašavamo šume od požara, pa zamislite koliko bi manje gorila Dalmacija da koze, ovce smiju brstiti, hodati, kao što su to desetljećima prije radili, ali ne smijete, ali da možete graditi bespravno apartmane, zgrade, prenamjenjivat zemljište i sve ostalo, e to smijete, vidite, to smijete, znači, korupcija i organizirani kriminal, oni mogu sve radit. Što još ne smijete u sada važećem ovom novom zakonu? U zakonu piše da ne smijete skupljati, odnositi šušanj, mahovinu i ovo šumske plodove i druge šumske proizvode, znači, ta odredba je ostala u zakonu. sada meni kažu neki HDZ-ovci proteklih dana, pa kaže, Lovrinoviću daj povuci ovaj zakon, donijeli smo novi, to je besmisleno, nemoj nam trošit vrijeme ovdje u HS jer imamo svog posla, šta nas gnjaviš sa možda sa možda jedno sat, sat i po itd. Međutim, a ja pitam a zašto, pa ja kažem i dalje ste ostavili u zakonu da ste barem prihvatili moj prijedlog koji je podržao HSS i neki drugi zastupnici, ne bi stvarno imali danas o čemu pričat. Međutim, ja kažem, pa vi ste i dalje u zakonu zadržali zabranu, je kaže to je točno, ali Hrvatske šume su donijele novi pravilnik gdje se dopušta da ljudi mogu brati gljive, kestenje i šparoge. Vidite, zašto nisam pristao da se ovaj zakon povuče, prijedlog zakona? Pa nije isto nešto ugraditi u zakon ili u pravilnik firme koja se zove Hrvatske šume, tamo direktora mogu smijeniti za 3 mjeseca, za mjesec, godinu, dvije, može mu doći nešto u glavu i da on jednostavno poništi taj pravilnik i da opet ljudi moraju plaćati ulaznicu u šumu. Dakle, dragi građani nadam se da vam je jasno, Stranka promijenimo Hrvatsku uz podršku naših HSS-a i nekih drugih stranaka, mi želimo da uđe odredba u zakon da građani mogu slobodno ulaziti bez plaćanja naknada u šumu, da to bude u zakonu, a ne u pravilniku Hrvatskih šuma, a to šta se sve radi u Hrvatskim šumama, o tome bolje da i ne pričam jer to nije tema današnje rasprave jer ja se volim držati teme, a vidite govorim argumentima. da su u taj zakon unijeli ovu odredbu, pa nek se ona zove po kome hoće, po HDZ-u, po HNS-u, po vladajućoj koaliciji, mene nigdje, ja sam rekao ne morate me nigdje spomenuti samo neka to uđe u zakon i da građani imaju od toga korist, da njima bude dobro, ali vidite to ne ide, ne ide, ne ide jer mi nemamo te političke kulture jer kao Lovrinović je to nešto predložio, pa kako ćemo mi dopustit da kažemo da je njegovo ušlo tu, pa ne možemo mi to dopustit ne možemo to preživjeti. Vidite to je znak koliko su ljudi u vladajućoj, koji su sada na vlasti na niskoj razini parlamentarne demokracije i prepoznavanja interesa građana. To je taj znači problem zbog kojeg sam ja rekao što je. Međutim, poštovane kolege zastupnici jer ni jedne kolegice nema, poštovani građani ima još nešto gore u tom zakonu, što ja nisam tada mogao predložiti jer je naknado donesen zakon, sada ću vam pročitati jednostavno u 30 sekundi …/nerazumljivo/… u tom postojećem sada zakonu koji je donesen prije pola godine Zakonu o šumama piše slijedeće. Naslov je, stjecanje prava vlasništva na šumama i šumskim zemljištima, u članku 56. piše molim vas, saslušajte dobro jer ovo je nevjerojatno i vrlo potencijalno opasno za nacionalne interese Hrvatske. Pod jedan, šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH ne mogu se otuđivati iz vlasništva RH osim u slučajevima predviđenim ovim zakon, a što je to govori se u drugom stavku koji glasi, strane osobe i to fizička osoba kad nema državljanstvo RH ili druge države članice EU, te pravna osoba koja ima registrirano sjedište izvan područja Hrvatske i drugih država članica EU ne mogu stjecati pravo vlasništva nad šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Hrvatske, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. E vidite ovo zadnje osim ako nije međunarodnim ugovorom drugačije određeno, što to znači, to znači da su otvorena vrata, da sutra potpiše neko neki ugovor da prodaje recimo Spačvu, državno zemljište ili državne šume i da se kaže slušajte njemu ne možemo ništa protiv toga jer je riječ o međunarodnom ugovoru znate on ima, on je ovaj nadređen prema tome vi Hrvati možete tako ostati pilit drva, radit za 3.000 kuna, a mi ćemo eksploatirati tu prvoklasnu hrastovinu ili znači ostale šume. Vidite pozivam sve zastupnike bez obzira jesu li vladajući ili oporba, pa ljudi moji ovo je za našu djecu, spriječimo to, izbacimo ovo zadnje gdje se kaže osim ako međunarodnim ugovorom drukčije određeno. Stranka Promijenimo Hrvatsku tražit će potpise pa ako treba i referendum za ustavne promjene, da se unese u Ustav jedna odredba da se zabranjuje prodaja vode, nalazišta vode, šuma i poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednog zemljišta. Podsjećam vas da će negdje sredinom 2020. godine na temelju onih koji su pregovarali o ulasku u EU da će stupiti na snagu mogućnost da stranci kupuju poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj. Mi ćemo se tome oduprijeti i rukama i nogama, svim mogućim sredstvima pozivam građane, vi ste oni koji odlučuju, nema moći iznad vaše, samo moramo svi shvatiti da imamo tu moć i da na izborima konačno zbacimo ljude koji nam loše zakone donese, a posebno one koji će pogoršati budućnost našoj djeci. U tom smislu, znači vidimo koliko je aktualno ovo što je predloženo, ovo što političkim garniturama koje su dosad vladale Hrvatskom, pa niste vi dragi građani odnosno mi, mi njima nismo bili i nismo u interesu. To su interesne skupine koje ostvaruju svoje interese, a ne dakle ono što pojedincu treba da bi on bolje funkcionirao, da bi ostao u Hrvatskoj. Jer ljudi koji žive u ruralnim krajevima, njima je šuma sve, vidite neka on posječe jedno drvo ili nek počne brati stare grane on će platiti kaznu il će otići u zatvor. Zašto, jer to je zabranjeno, ali ako organizirano siječe, znači kako se kaže divlja sječa, ali uopće u Hrvatskoj nije riječ o divljoj sječi, znate šta je divlja sječa kad netko ode preko noći pa eventualno jedno drvo uspije sjekirom posjeći, na brzinu pokupiti i odvuć, to je divlja sječa. Pa ne može divlja sjeća bit organizirana, neorganizirana, znači pošto je ovo organizirano znači ovdje je riječ o kriminalu prvorazrednom, velikih razmjera i znate što rade ljudi, kako se vozim Hrvatskom, kako rade ovi koji na divlje sijeku šume. Vi uz cestu nećete vidjet, tu su sačuvali, ali ako odete iza toga 200 metara onda vidite hektare koji su opustošeni, brege koji su opustošeni, a tu se znači naprosto razvila jedna paralelna industrija sive ekonomije, crnog novca gdje se prodaju trupci i ugrožava se znači reljef toga kraja, a prema tome i nacionalni resursi u besprodaju po nije bitno koja je cijena, bitno je da ne moraš ništa platit, nabavna cijena je 0. U tom smislu što ovdje, vraćam se treba reći, zašto to nerealno je očekivat da se spriječi divlja sječa i da se ovaj nered zabranjuje brst, pašarina, žirovanje, zašto ljudi ne smiju ići, pa to sve govori da imamo jednu vlast odnosno političke strukture koje su dosad bile koje rade protiv naroda, protiv građana. Kako to promijenit, možemo li promijenit, možemo i to brzo i to ćemo napravit poštovani građani samo uz vašu pomoć jer vi ste jedina moć koja može dovesti do promjena, toliko željenih promjena u Hrvatskoj. Mi moramo spriječiti daljnju, daljnju devastaciju šuma, moramo ljudima dat slobodu da beru, njima to puno znači, za standard to su ljudi koji ili ako rade imaju male plaće u tim selima u ruralnim područjima puno je njih iselilo. I znači demografski pad ima i još im naplaćuju i zabranjuju ići u šumu, još im sijeci divlju gradnju. Kada sam bio u posjeti Banovini od Kostajnice, pa Dvor na Uni, oko Dvora na Uni se masovno siječe. Sve to govori da su nam državu ukrale interesne skupine za koju su se, a za državu su se borili ljudi, položili puno života, ranjavani i znači oni su sa dušom i srcem borili se za jednu drugačiju Hrvatsku, a ova Hrvatska funkcionira onako kako oni nikada nisu očekivali. I došlo je vrijeme, osjeća se da tako kažem i u zraku i na zemlji da se mora ovo temeljito promijeniti. što bi ovdje još trebalo reći? Kao ekonomist i političar da kažem nekoliko riječi o potencijalu šuma. Znači, nemamo nikakvu korist od kritizerstva, napadanja, bacanja drvlja i kamenja. Kako se to gospodari šumama u Hrvatskoj? Kako? Vidite trend izvoza trupaca umjesto da se smanjuje, on se u zadnjih godinu, dvije, tri godine ponovo povećava, a smanjuje se znači razvoj, ne ide onim ritmom kako očekujemo industrije namještaja. Odnos dodane vrijednosti između trupca i namještaja je 1:7. Znate li gdje raste izvoz drveta iz Hrvatske? U Egipat, Kinu. A znate odakle raste uvoz namještaja? Iz Egipta i Kine. Znači, jeftino im izvozimo naše drvo, a skuplje plaćamo oni ga znače oplode, zarade, tehnološki obrade, a Hrvati to onda uvoze i to je ekonomska politika vidite Hrvatske. Tako se vodi ekonomska politika. Tako Hrvatska odnosno mi nikada nećemo izaći iz krize, nećemo živjeti bolje jer se praktično vodi jedna propala ekonomska politika sa jednim sektorom koji se zove šumarstvo, šume s kojim se ne gospodari kako treba. Budući da Hrvatska po službenim podacima pokrivena je sa 48% šuma, to je enormni potencijal, enormni potencija, ali ne pazite, političkim strukturama koje su drmale i drmaju Hrvatskom koje su skoro sve uništile pa nisu one okrenute novim tehnologijama, inovacijama, proizvodnji znači, prema drvnoj masi da od nje da ne prodaju po jedan, nego puta 7, znači da je oplemene. Ne, oni to ne žele i ne znaju jer oni po svojoj filozofiji ili su rentijeri, ili preprodavači i šverceri. Drugo oni ne znaju i ne žele. Ali zbog toga patimo svi mi i zato između ostalog ljudi moraju bježati iz Hrvatske. Znači rekao sam vidite, izvoze se trupci ili daske. Daske su visoka faza obrade u drvnoj industriji u Hrvatskoj. Zamislite to je, trupci su bili zabranjeni još uvijek jesu. Međutim, daske se izvoze, ali to vam je otprilike vrlo sitna razlika. Tko još uništava osim, o tome da ne pričamo kako se dodjeljuju godišnji kapaciteti, kontigenti drvne mase po hrvatskim pojedinim poduzećima, o tome ja neću govoriti. O tome ima tko tko će govoriti. Prema tome, tu je situacija kaotična. Međutim, samo za nas građane, ali vrlo očito sređena za one koji znaju o čemu se radi. Zašto još mi ne možemo iskoristiti naš izvrstan položaj glede potencijala šuma? Zašto ne možemo kvalitetnije i brže razviti drvnu industriju? Evo nećete vjerovati, ali opet zbog Hrvatske narodne banke. Zašto? Zato što je politika deviznog tečaja koji ona vodi već 25 godina takva da ona naprosto destimulira odnosno slabi konkurentnost hrvatskih proizvođača iz drvne industrije na svjetskom tržištu. Godinama već pričam s pojedincima koji su direktori određenih poduzeća iz sfere drvne industrije, ali ti ljudi to ne smiju reći, znate oni ne smiju javno reći ovako glasno da Hrvatska narodna banka jednim katastrofalnom razornom politikom nerealnom deviznog tečaja nerealnog koji je uvijek isti, vidite on je 25 godina potpuno isti, da ona uništava. Zašto? Jer ako tako kažu, ako kažu nešto a iz javnog su sektora odmah će ih smijeniti oni koji su na vlasti. Ako su iz privatnog, onda će im poslati 10 vrsta inspekcija isti dan, tako funkcionira na žalost Hrvatska. Zašto devizni tečaj negativno utječe dosadašnja politika na drvnu industriju u Hrvatskoj? Pa vidite, kada to gledate onda zaista ispada da je najisplativije pilom posjeći drvo, odstraniti grane i izvoziti trupce. Zašto? Jer ne treba ti nafta, struja, plin, Znači kada sve počneš graditi tebe stišću sa svih strana, a te troškove koji su se u zadnjih 25 godina koji su rasli i to ljudi iz drvne industrije znaju. Što? Troškovi moraju utjecati na promjenu deviznog tečaja. To su elementi ekonomske teorije. Prema tome, ako troškovi naši u proizvodnji namještaja rastu brže od konkurentske tvornice u Italiji odnosno u Velikoj Britaniji ili u Poljskoj onda mi to moramo priznati, a to priznanje se zove slabljenje deviznog tečaja odnosno on mora biti realniji. A što znači to? Moraš ga uključiti i priznati da slabi. Znači, ne možeš ti imati 25 godina jaku valutu i lagati ljude, čitav narod i uvjeravati da je to stabilnost, da je to dobro, a u stvari tom stabilnošću, tim nerealnim tečajem godinama sistematično polako uništavaš, štetiš izvozu i uništavaš Vidite kada sam ulazio u politiku rekao sam neću se riješiti, neću odustati dok te prevarantske fraze i obmane ne riješimo, ne maknemo iz javnog prostora odnosno na kraju dok svi oni koji su vodili štetnu politiku politiku monetarnu i kreditno, sad sam objasnio na pitanju tečaja dok ne odgovaraju za to i dok ne budu jednostavno, dok ne budu više na tim mjestima. Nikada mi nećemo izaći iz ove situacije a drugi napreduju velikim koracima, krupnim koracima u jednom pozitivnom smislu. vraćam se na suštinu ovog zakona koji je predložen ali naprosto sam osjetio da je ovo prilika da kažem i proširim više zašto jer drvna industrija, šume mogu i moraju postati podloga za razvijanje značajnih klastera da dobar dio hrvatske industrije bude orijentiran na drvo, drvo-prerađivačku industriju sa visokim stupnjem obrade i dodane vrijednost kao što to rade Švedska i ostale neke zemlje, Finska koje toga koristi. Vidite, Hrvatska nema nijednu, imamo šuma koliko hoćeš, nemamo, ne proizvodimo toaletni papir, mi ga uvozimo. A da ne govorim, zašto, pa zato što se ne isplati, zašto se ne isplati, jer su ovi konkurentniji iz inozemstva. Zašto su konkurentniji? Jer HNB 25 g. drži tečaj na istom mjestu. Pa ljudi, pa nije ovo ja ovo ne govorim zbog stranke Promijenimo Hrvatsku, pa to se lupa o glavu i HDZ-u i SDP-u, svim strankama a što j najvažnije, svim građanima i našem gospodarstvu. Jel vam jasno da propadamo zbog toga na ovom brodu svi zajedno, svi zajedno? I da se vratim znači na bit izmjena koje smo predložili, znači mi predlažemo ispred stranke Promijenimo Hrvatsku, a to podržava i HSS, da se dopusti i da stoji u Zakonu o šumama da građani mogu slobodno ubirati šumske plodove i drugo, da mogu puštati stoku na ispašu i na taj način sprječavaju to. Oni kažu, znate šta kažu? Pojest će stoka micelije tamo i to, pa to je moguće, moramo bit realni da je moguće ali molim vas, kad netko desetke hektara sasiječe organizirano, organizirane kriminalne skupine, pa tu više ništa neće narasti, razumijete, ni gljive ni žirevi, ništa živo. Znači vama su veći problem ove stvari nego one. I ono što apeliram i mislim da je u interesu svih nas, izbrišimo iz sadašnjeg zakona odredbu da se šume mogu prodavati strancima ako se sklopi takav međunarodni ugovor. Izuzetno je to važno. Pozivam sve ekološke udruge, osviještene pojedince, sve ljude koji žive od šuma, oni su najsvjesniji, da zajedno ustanimo na noge, da promijenimo ovaj loš zakon, da sačuvamo naše šume za nas. Pogledajte primjere Rumunjske, gledao sam dokumentarni film prije mjesec dana, pa jednostavno to je horor. Snimke iz aviona, iz helikoptera, kako se sijeku šume, uništavaju jer zapadna Europa, razvijeni svijet, oni sve svoje uništili, i šume i vode i poljoprivredno tlo. Pa nama mora bit jasno da oni žele da ove zalihe koliko toliko, još uvijek zdrave zemlje, vode i dobrih šuma, pa žele to preuzeti. Kako vam to nije jasno, ljudi moji? Sačuvajmo to zbog prije svega zbog naše djece, zbog budućnosti. U tom smislu dakle pozivam vas da podržite iako je ovdje rečeno, pa evo, dat ću vam pola sata, već koliko vas bude tu da pričate, ispričajte se malo da odglumimo parlamentarnu demokraciju, ali će naš zakon ovaj koji je loš, on će i dalje tu ostati. Ja vas apeliram na vašu svijest, apeliram na vašu svijest a ovdje smo izabrani od građana da branimo interese njihove, znači hrvatskog naroda i države Hrvatske, šume su prevažne u svakom pogledu, ne treba vam o tome govoriti ali dragi građani, vi ste jedini koji mogu mijenjati zbilju u Hrvatskoj i ja vas pozivam da na slijedećim izborima bez obzira kad oni bili izvanredni, redovni, da konačno svi upalimo svjetlo, svijeću, progledamo i da konačno novim ljudima koji su stručni, pošteni i imaju jasnu viziju što treba napraviti, imaju hrabrost da potaracaju ovo što ne valja i to u kratkom roku i na taj način da ozdravimo i promijenimo Hrvatsku. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Pernara, izvolite. Uvaženi zastupniče Lovrinović, slušao sam pozorno što ste govorili i apsolutno se s vama slažem, vi ste apelirali na savjest zastupnika, mene ste dobili, moje kolege iz Živog zida također ste dobili, međutim pitanje je da li ste dobili kolege iz HDZ-a. Trenutno osim predsjedavajućeg još je samo njih dvoje tu pa nisu mogli čuti vašu raspravu. Kretanje po prirodi je dobra stvar, šetnja šumom, planiranje je dobro za ljudsko zdravlje i meni je žao da ljudi ne mogu odnosno ne smiju bez posebnih dozvola ubrati gljivu ili uzeti granje iz šume. Nažalost živimo u društvu totalne kontrole i o toj kontroli ću dalje govoriti. Zanima me kako vi komentirate to da se gola sječa drveća tolerira a branje gljiva ne? Hvala.

znam da Živi zid ima da je senzibilan prema pitanjima ekologije zaštite prirodnih resursa i vi ste to pokazali i pokazujete ali onda kad pokazujete, onda postajete vidite, haranga se digla i na vas sad kad ste podigli se na 14, 15%, postajete opasni, e sad vas treba proglasiti idiotima, neznalicama, anarhistima i tako dalje, a to će biti sudbina svih onih koji se zalažu za dobro hrvatskog naroda i običnog čovjeka. Kad me pitate zašto dopuštaju jednima, brane drugima, pa to je očito, to je takav politički sustav, to je jedan od .../Govornik se ne razumije./... sustav koji je praktično pretvorio se, premrežio je Hrvatsku u interesnim skupinama, klijentelizmom i političkom korupcijom, i kriminalom, i to moramo svi zajedno iskorijenit'. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, Željko Kraljičak. Cijeneći svaku riječ saborskog zastupnika koji je napravio izlaganje vezano za izmijene i dopune Zakona o šumama, nadam se da sam dobro pratio vašu raspravu, ali od svega ovog što ste izrekli u pola sata vaše rasprave, mogu odgovorno tvrditi da ni jedna činjenica koju ste izrekli nije točna. Zakon koji ste citirali, citirali ste ga samo u onome dijelu koliko je bilo potrebno za vašu raspravu, niste se dotakli članka 38., stavak 6., koji vrlo jasno propisuje mogućnosti da Hrvatske šume svojim unutarnjim propisima uređuje ovo područje. Ono što sam vas i kroz rasprave na saborskim Odborima, i u prvom, i u drugom čitanju, i kada je Zakon išao na glasovanje, upozorili da sa vašim prijedlogom će te napraviti direktnu štetu za više od 500.000 privatnih šumoposjednika, jer tražite na isti način da se u privatne šume ulazi bez nadzora. Također me ispravite ako sam krivo shvatio ili čuo vašu raspravu, da cijelu drvnu industriju nazivate da su lopovi, špekulanti, da izvoze trupce, ja ću samo ponoviti zbog interesa hrvatske javnosti, Hrvatske šume kao javni šumoposjednik ne izvoze trupce, prodaju trupce i drvnu masu hrvatskim tvrtkama putem javnog poziva. I zato ja molim da sve ono što ćemo čuti danas kroz vašu raspravu, replike, bude zaista vezano za sadržaj Zakona koje je predložilo Ministarstvo poljoprivrede i koje je Hrvatski sabor usvojio u sedmom mjesecu. Netočno je to što ste izrekli da je zabranjeno pašarenje, pašarenje se može vršiti na državnim šumama gdje upravlja javni šumoposjednik, ali uz uvijete kako je to i Zakon propisao, i na temelju Uredbe koje donosi Vlada Republike Hrvatske kako bi se spriječilo da na područjima koja su šumogospodarskim planovima, imaju zabranu pašaranja, gdje su mlade šume, gdje su šume u obnovi, da bi se napravila šteta upravo na ovome što ste i vi sami tvrdili, da je najveće bogatstvo Hrvatske, a to su naše šume. Također i sami postupci i procesi koji su vezani za davanje šumskog zemljišta, i čuvanja naših šuma, su jako dobro uređeni samim Zakonom, a što je i prepoznala većina u Hrvatskom saboru. Evo, hvala

Dakle, vi ste rekli da sam govorio 30 minuta i da ništa što sam rekao nije točno, ja nisam sreo čovjeka u životu koji je govorio 30 minuta, nema veze kakvo ima zvanje, da nešto nije dobro, pametno rekao, ali vi ne želite čut', u tome je stvar, vi to niste ni slušali, vi ste ovdje došli unaprijed sa namjerom da diskvalificirate i prijedlog, i mene osobno kao zastupnika. Vidite, ne samo to, nego mi stavljate u usta ono što nisam rekao, da proglašavam ljude iz drvne industrije da su lopovi, vidite, molim vas nemojte vrijeđati mene, i nemojte lagat, to nisam rekao, ima tonski zapis, možemo pustit. Ako ste došli iz tih razloga, bolje da niste došli.

rasprave u ime Kluba, moram reći da potpisujem sve ono, svaku riječ koju ste rekli, i zapravo čudi me i zapanjuje takva, i jednostavnost, i zapravo lakoća argumentiranja određenih stvari koje smo čuli ovdje danas, a zapravo ne poznavajući ili ne želeći poznavati osnovne postulate šumarske struke, osnovne postulate uzgoja šuma i zaštite šuma, pa tako smo čuli s jedne strane veliku brigu i zaštitu skrb za šume, s druge strane želju odnosno namjeru za nekontroliranim i pašarenjem, i brstom, i sličnim stvarima, a ukoliko se vratimo nekoliko desetljeća ili stotina godina unatrag, možemo vrlo dobro vidjeti što nam je takvo brst pašarenja doneslo i na obroncima Velebita, ali i u pomlađivanju naših najvrjednijih slavonskih šuma. Hvala lijepo. slijedeća replika poštovanog zastupnika Alena Hvala poštovani predsjedavajući. Ja sam pozorno slušao kolegu Lovrinovića, ali i državnog tajnika, pa bi ja samo postavio evo pitanje, jednostavno, gospodinu državnom tajniku, kako ne bi bio obmanut, da li Hrvatske šume imaju autonomno pravo zabraniti ili dozvoliti branje kestena u šumama? šumama? Znači, konkretno pitanje, da ili ne. Da li imaju pravo zabraniti ili odobriti autonomno Hrvatske šume? Evo molim odgovor na to. Ivica** Hvala na pitanju. U članku 38. stavak 6. je određeno da Hrvatske šume koje upravljaju sa šumama i šumskim zemljištem mogu svojim unutarnjim propisima definirati upravo ovu stvar koju ste i i sada i spomenuli. Hrvatske šume su donijele Pravilnik o ubiranju šumski nedrvenastih proizvoda i donijele su cjenik. Ja ovdje imam cjenik gdje je vrlo jasno i demantira sve ono što je uvaženi saborski zastupnik izrekao, a to je da u tome cjeniku stoji da za svako skupljanje šumskih plodova za osobne potrebe izdaje se godišnja dozvola bez naknade. To niste gospodine saborski zastupniče izvijestili hrvatsku javnost u vašoj raspravi, a mislim da je bilo važno. Dobro. Sada bih ja otvorio raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Živog zida i snage poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvaženi zastupnici koji ste ovdje, na žalost tijekom rasprave o upravljanju šumama samo nas je 5. prisutnih. Htio bih reći da način na koji se upravlja šumama u Hrvatskoj je loš iz dva razloga. Jedan od njih je problematika tzv. gole sječe. To znači da se ne sijeku stabla samo ona koja su određenog promjera. Znači mogu razumjeti ako je stablo pod navodnicima zrelo za sječu da ga se posječe. Ali mi imamo situaciju da se neselektivno jednostavno siječe sve. I što se onda događa? Onda se na tako da tako kažem uništenoj površini ne sadi ništa novo i onda to ostaje ledina, raste ambrozija itd. To je jedan dio problema. Drugi dio problema je što Hrvatska izvozi drvnu masu iako je za naše potrebe nema dovoljno. Sada se vi pitate na koji način? Ha, Hrvatske šume službeno ne izvoze. Međutim, činjenica koja je meni poznata jest da Hrvatske šume prodaju drvnu masu raznim tim da tako kažem ljudima odnosno poduzećima koja su se javila na natječaju. E onda kaže Hrvatske šume da one ne mogu onda kontrolirati što će dalje ta poduzeća sa tom drvnom masom raditi i da zapravo problem izvoza trupaca ili čega god već od strane tih poduzeća zapravo nije odgovornost Hrvatskih šuma, nego odgovornost tih ljudi koji ih izvoze. Međutim, Hrvatske šume bi trebale onim poduzećima koja otkupljuju drvnu masu od njih i izvoze ju jednostavno srezati kvote. Ako ne želite obrađivati drvnu masu, mi vam nećemo isporučivati drvnu sirovinu. Sad, neki škripe zubima, neki nisu zadovoljni zbog onoga što ja kažem. Međutim, činjenica jest da mnoge pilane, da mnogi koji se bave obradom drveta jednostavno ne mogu doći do dovoljno drvne sirovine. A ja vas pitam gospodo iz Hrvatskih šuma je li to istina, da ili ne? Odgovor je jasan na to pitanje iz prosvjeda mnogih pilana da nema dovoljno drvne sirovine. Znači, odgovor je točan. Drva za sve koji ga žele obrađivati dovoljno nema. Onda se postavlja drugo pitanje. Da li Hrvatske šume upravljaju sa velikom površinom šuma? Odgovor je da upravljaju. Onda se postavlja treće pitanje. Ako upravljaju i ako upravljaju na dobar način kako to da drva nema dovoljno? Po mojoj procjeni odnosno pretpostavci bojim se da kao i u ostalim granama hrvatskog društva i u Hrvatskim šumama ima korupcije. Naravno dok nema pravomoćne presude nitko nije kriv. Naravno, ne možemo reći da je netko kriminalac bez da ima pravomoćnu presudu iza sebe. Međutim, ostaje problem koji imamo, a taj problem je da nema dovoljno drvne sirovine. Ako Hrvatske šume na ispravan način upravljaju šumama znači, ako ne rade golu sječu, ako ono što posijeku i zasade nova stabla itd. kako je onda moguće da drvne sirovine nema dovoljno? To je enigma na koju odgovor nisam dobio. Htio bih pitati još jedno pitanje, a to je sljedeće. Hrvatske šume kako je moguće da traže od ljudi da imaju dozvole za branje gljiva? Da li u Hrvatskoj su problem ljudi koji beru gljive ili su problem ljudi koji bespravno sijeku šume? Da li su problem muljaže sa CMR-ovima? Da li je problem to što se evidentira jedna količina, a vodi se druga količina drva? Da li je problem to što se navodi da je jedna klasa drva, drvne mase a zapravo je druga klasa drvne mase? Da li je to problem ili su problem ljudi koji beru gljive, kestenje itd.? Na žalost ja se bojim da Hrvatske šume se ne bave pitanjem ilegalne sječe, stavljanja drvne mase pod klasu koja to nije, odvažanja više te drvne mase nego je evidentirano itd., nego se bave malim ljudima koji sezonski odu u šumu, u prirodu, u šetnju, planinarenje što god već ili u branje gljiva i kestenja i onda se bave regulacijom toga. Smatram da je to pogrešan pristup i da bi ljude trebalo poticat da idu u prirodu, da ne bi trebala država nametat njima posebne dozvole. Naravno vi ćete vjerojatno reći da se Hrvatskim šumama gospodari na idealan način, OK, ali ako je tome tako zašto onda ima sve više površina koje su posjećene do zemlje. Zašto nema dovoljno drvne mase za pilane kojima treba drvna masa za obradu drveta? Odgovor na to pitanje Hrvatske šume vjerojatno imaju, one imaju objašnjenje za svaku nelogičnost, međutim njihova obrazloženja meni osobno nisu uvjerljiva, a nisu uvjerljiva niti ljudima koji se bave obradom drveta odnosno koji imaju pilane. Što to znači? To bi značilo da postoji određena politička volja u Hrvatskoj koja se ne slaže sa trenutnim načinom upravljanja Hrvatskim šumama. Živi zid definitivno predstavlja one ljude koji nisu zadovoljni trenutnim načinom upravljanja Hrvatskim šumama, one koji žele da se ukine ta fora sa dozvolama, da ljudi koji beru kestenje ili gljive ih moraju imati, da se dozvoli ljudima da beru granje sa poda jer pazite koja je danas situacija, recimo dođe, dođu ljudi iz Hrvatski šuma, šumari i posijeku određena stabla, ta stabla svo granje sa njih ona se zapravo otpili jer Hrvatskim šumama u suštini treba taj trupac, a ne te grane, znači one daju trupce. E sad zašto ne bi mogao netko na površini gdje je već Hrvatska šuma posjekla određena stabla i gdje je posljedično kad su oguljena ta stabla ostalo granje, zašto ne bi neko mogao uzeti sebi i skupiti te grane. Ja mislim da je taj propis usmjeren protiv čovjeka, protiv ljudi. I te ljude mi u Živom zidu također predstavljamo. Postoji također kategorija ljudi koji smatraju da se određeni, određene pilane odnosno možemo ih nazvati čak i trgovcima drvnom masom, da se njima ide na ruku na štetu drugih i te ljude mi u Živom zidu predstavljamo. I ono što Živi zid želi jest da država konačno preuzme kontrolu nad Hrvatskim šumama na način da se zabrani gola sječa i na način da se područja posječena nanovo pošumljavaju. Ukoliko se to neće raditi naći ćemo se u situaciji da ćemo imati više posječene drvne mase, nego što imamo drvne mase koja je stvorena, koja je izrasla i ako iz godine u godinu ponavljamo isti scenarij vidjet ćemo da će se ukupna količina zemljišta pod šumama smanjivati i bit će sve teže i teže doći do drvne mase i u konačnici ćemo se naći u problemima. Naša je želja da se ti problemi otklone prije nego se pojave, a mi vidimo da se oni već sada pojavljuju, znači već sada postoji zapravo hitna potreba za izmjenom načina na koji Hrvatske šume rade. Moja je želja da u Hrvatskim šumama nema kriminala, da svi rade pošteno itd., međutim iz razgovora koje sam imao sa ljudima od pilanara na dalje stekao sam dojam da to nije tako. I to je jedna ozbiljna stvar, ja znam da će se Hrvatske šume braniti rukama i nogama i tvrditi da oni sve rade po zakonu. Međutim, objašnjavam da su oni ti koji trenutno interpretiraju zakon i provode ga kao oni smatraju da je ispravno. Da li je to u interesu društva ili ne, e to bi se javnost trebala pitati, pitati, a pogotovo oni koji ne mogu doći do drvne mase, pogotovo građani koji bez dozvole ne mogu ići brati gljive i kestenje ili skupiti grane. Ja bacam sada rukavicu u lice predstavniku Vlade i ja ga pitam može li objasniti koji je razuman razlog, jer oni naravno uvijek će imati razlog neki, ali koji je razlog zašto netko ne bi smio skupiti granu koja je otpiljena od drveta koje su Hrvatske šume kao trupac iz šume izvukli? Evo to je moje pitanje na koje molim odgovor. I molim pitanje ako Hrvatske šume dobro upravljaju hrvatskim šumama zašto nema dovoljno drvne mase za pilane, tvornice namještaja itd., drugih pitanja dame i gospodo nemam. Hvala. Hvala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Tomislav Lipošćak. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Državni tajniče, evo pred nama je i Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o šumama kojeg su podnijeli zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika HSS-a. Izmjene Izmjene i dopune predlažu se, kako se navodi, zbog zadržavanja stanovništava u ruralnim područjima, osiguranja životnog standarda i provođenja pašarenja kao elementa smanjenja opasnosti od požara. Ukratko da pojednostavim, ovim se prijedlogom želi omogućiti besplatno branje i konzumacija šumskih plodova kao socijalna i demografska mjera, te dopuštanje paše, žirenja i brsta po šumama kao protupožarna mjera. Na početku moram upozoriti na nekoliko bitnih činjenica, kao prvo, ovaj prijedlog zakona stigao je između dva čitanja novog Zakona o šumama. U međuvremenu je isti stupio na snagu, te je njime definirano da javni šumo posjednik, u ovom slučaju Hrvatske šume, može dopustiti bez naknade ili uz naknadu, sakupljanje šumskih proizvoda, iskorištavanje humusa i smolarenje. Jednako tako, može šumsko gospodarskim planovima predvidjeti i brst i žirenje. U šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH, vrstu nedrvnih šumskih proizvoda, visinu naknade, uvjete za zakupljanje, te način korištenja šume i šumskog zemljišta, javni šumo posjednik utvrđuje općim aktom uz prethodnu suglasnost ministarstva. Vezano uz tu odredbu, podsjetit ću da je stupanjem na snagu izmjena Pravilnika o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda Hrvatskih šuma iz veljače 2018.g., a za koje je Ministarstvo poljoprivrede suglasnost dalo u siječnju mjesecu iste te godine, omogućeno sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda građanima za osobne potrebe bez naknade. Također ne mogu se složiti s navodom da je ishođenje dozvole komplicirano, da je potrebno prevaliti značajan put za nju uz dodatne troškove. Naime, zahtjev se podnosi nadležnoj upravi šuma ili osobno ili poštom ili putem elektronske pošte. Također sukladno pravilniku, za osobne potrebe može se dnevno skupiti do 3 kg plodišta nadzemnih gljiva, 5 stručaka šparoga, 10 kg plodova kestena, kupina, malina ili drugoga. Vezano uz sam brst, pašarenje i žirenje, moram naglasiti da su isti bili omogućiti i starim Zakonom o šumama, ali i novim zakonskim rješenjem, ali uz određene uvjete. Pašarenje, žirenje i brst bez ograničenja, kontrole i intervencije struke za rezultat bi imalo devastaciju šumskih eko sustava, a za to imamo i negativne primjere u ne tako baš i davnoj našoj povijesti. Ipak, zakonodavac predviđa mogućnost i brsta i žirenja na površinama koje odredi struka, točnije na površinama koje su za to predviđene šumsko gospodarskim planovima. Također je Pravilnikom o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda jasno definirano korištenje šuma i šumskog zemljišta u svrhu pašarenja, brsta i žirenja u čl. 19. Znači, brst, pašarenje i žirenje da, može, ali iz poštivanje pravila šumarske struke i odredbi šumsko gospodarskih planova. želio bih još naglasiti da obaveza Hrvatskih šuma nije samo stvaranje dobiti i prihoda, već i očuvanje šumskog eko sustava dobrim gospodarenjem svim šumskim resursima. Funkcije šuma možemo podijeliti na opće korisne funkcije šuma i na one gospodarske. A upravo je uz proizvodnju drvnih šumskih proizvoda i reprodukcijskog materijala proizvodnja nedrvnih šumskih proizvoda jedna od tri gospodarske funkcije šuma. I naravno da se slažem da je potrebno našim građanima omogućiti sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda za osobne potrebe bez naknade, baš kao i brst, pašarenje i žirenje. Naravno, sve u skladu sa postojećim zakonima i sukladno pravilima i postolatima šumarske struke. U konačnici, sve je to već i bilo dozvoljeno i omogućeno i starim zakonskim rješenjima, ali i novim zakonom koji je na snazi od početka ove godine, tako da je i ovaj zakonski prijedlog u najmanju ruku bespredmetan. Zaključno, zbog svega ranije navedenog i rečenog, Klub zastupnika HDZ-a neće podržati ovaj zakonski prijedlog. Zahvaljujem. a govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja, no njega nema ovdje, pa će u ime Kluba zastupnika SDP-a, slijedećeg kluba, govoriti poštovani zastupnik Alen Prelec, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, kolega, gle kolega, evo pa, prije svega moram reći u ime Kluba SDP-a da smo svjesni značenja šuma za hrvatsku državu, evo kažemo da šume pokrivaju gotovo 50% hrvatskog teritorija i moramo bit svi svjesni koliko je to važno. Ali, jasno da treba brinuti o šumi i ne treba dozvoliti devastaciju šume jel u ovoj točki ovog zakona se govori o tome da ne smijemo dozvoliti odnošenje humusa, treseta, listinica, smolarenja i apsolutno se slažem da moramo svi brinuti o tome, pogotovo Ministarstvo poljoprivrede o tome da zaštitimo svoje šume. Međutim, evo mi u SDP-u smatramo da smijemo zabraniti branje šumskih plodova, pogotovo kestena ili nešto što, evo, naši ljudi, vrganja, gljiva, nešto što ljudi naši tradicionalno rade i apsolutno smo protiv toga da se uz naknadu bilo što radi. čuli smo od državnog tajnika da se u međuvremenu promijenio zakon, od ljeta imamo mogućnost da se beru gljive i kesteni bez plaćanja Hrvatskih šuma. Ja bi sad rekao dvije ključne stvari ovdje, zbog čega smo uopće donijeli zakon koji je bio na snazi prije ljeta, koji je to sve zabranjivao odnosno donijeli smo zakon u kojem smo rekli da Hrvatske šume moraju naplaćivati branje kestena i gljiva. E to je ono, onu stvar koju stalno govorimo u HS, da donosimo nažalost zakone kao po traci, evo sve po hitnom postupku, ajmo brzo donijeti neke zakone, pa onda ajmo ih mijenjat, ipak nisu oni tako dobri zbog toga što se određeni ljudi ljudi ili stranke ili ne znam kome smo se zamjerili, ajmo to promijeniti, to se ne smije događati u HS, ne smijemo donositi naprečac zakone, pogotovo ne po Direktivi EU, a uglavnom ih donosimo bez puno konzultacija, bez puno razmišljanja hajmo donositi zakone. Znači, zakon treba dobro proučiti da li je u korist hrvatskih građana pa onda hajmo ga donijeti ako je. Kaže jedna poslovica – ako želite da poštujemo zakone, donosite zakone koji su vrijedni poštovana. Ja moram reći, iskreno reći da ovaj dosadašnji zakon prije ljeta stvarno nije bio vrijedan poštovana, jer naši ljudi nisu smjeli u svoju šumu ili u tuđu šumu pobrati kestene koje bi možda nakon par mjeseci propali, ubrati gljivu. Takve stvari se ne smiju događati i apsolutno smo mi u SDP-u protiv toga i borit ćemo se da jednostavno što manje zabrana. A kada govorimo o zabranama onda sve više zabranjujemo u Hrvatskoj punu toga. Zabranjujemo i kupanje neki puta na plažama jer postoje koncesije i to je nešto što apsolutno ide u krivom smjeru. Vjerojatno je i u prijedlogu Zakona o porezu na životinje, pa ćemo zabranjivati ljudima da imaju pse i domaće životinje. Protiv bilo kakvih zabrana, ja mislim da trebamo donositi zakone koji će ići u korist građana, a ne zabranjivati. ono što je po meni krucijalno, a govorio je kolega Lovrinović. Ne možemo donositi zakon koji omogućava autonomno pravo Hrvatskih šuma da kažu – e sada dozvoljavamo gljivarenje ili ne dozvoljavamo. Gospodo, mi moramo zakonom apsolutno dozvoliti gljivarenje bez toga da Hrvatske šume imaju autonomno pravo to dozvoliti ili ne dozvoliti, naplaćivati ili ne naplaćivati. U ovom trenutku se ne naplaćuje. Dozvoljeno je, ali ne naplaćuje se. Ali hajmo reći da danas sutra dođe u upravu Hrvatskih šuma netko tko će reći hajmo mi promijeniti taj pravilnik. Neće više nama građani ulaziti u šumu. Oni su opasni u šumi i neće više brati gljive i neće više brati kestene. Ponovno ćemo mi to naplaćivati. Ovaj zakon to omogućuje. On to omogućuje da dođe tamo netko u Hrvatske šume i kaže to ćemo promijeniti. E, protiv toga smo mi. Želimo da se zakonom kaže – dozvoljeno je gljivarenje, dozvoljeno je branje kestenja, dozvoljeno je sve ono što mislimo da treba i da ne šteti šumama i što ne ugrožava opstanak Hrvatskih šuma. To su stvari koje evo se slažem sa kolegom Lovrinovićem, to treba unijeti u zakon. Šume treba štititi. One su bogatstvo Hrvatske. Ali još više mislim da trebamo štititi hrvatske građane i da omogućavamo da ulaze u šumu i da evo tradicionalno za svoje potrebe, govorim beru gljive i kestene. Ali evo ja bih htio još neke stvari reći vezano uz šume općenito. Ja živim na selu i često idem u šumu i žalosno je kada vidim šumu koja je puna srušenog drveća, nešto što jednostavno vjerojatno bi nekome dobro došlo za ogrjev. Ovdje je kolega Pernar govorio o tome da se sruši stablo, to se stablo proda, a da onda granje ostane. S tim se apsolutno ne bi složio. Nitko ne brani ili ja barem mislim da nitko ne brani, a to bi trebalo i zakonom možda upisati da onaj vlasnik koji ne brine o svojoj šumi koji ima sve puno srušenih stabala, grana i svega a to stoji godinama da se omogući građanima koji nemaju novaca da kupe metar, dva ili tri drveta da uberu to, poberu to drvo i da koriste za ogrjev. Doista je žalosno gledati šume koje su prepune srušenih drveća i grana i to tako stoji. Ja uvijek kažem, kriza u Hrvatskoj nije. Definitivno nije kada takve šume imamo i kada je ljudima teško ubrati granu i koristiti za ogrjev, nego je jednostavnije pustiti plin i grijati se na plin koji košta. Ipak vjerojatno u Hrvatskoj nije tako velika kriza. Evo, to je jedna stvar koja evo ovako pada u oči čovjeku kada šeće šumom, a onda evo neke stvari primjećuje. I druga stvar koju bih htio da čuje državni tajnik. Trebalo bi na neki način po službenoj dužnosti goniti sve one koji kradu drveće po šumama. Kao što sam rekao živim u ruralnoj sredini. Ima jako puno vlasnika šume koji nakon mjesec, dva ili možda tri, četiri godine dođu u šumu a ono 50% šume je posjećeno. Nisu dolazili. Da li je to njihova greška? Je. Ali evo mislim da bi trebalo uvesti to da lugar ili onaj koji brine o šumi po službenoj dužnosti kada uhvati nekoga koji krade drveća po službenoj dužnosti da ga se goni. U ovom slučaju to onaj vlasnik šume ga mora privatno tužiti i to je u većini slučajeva to se ne radi. Ali evo znate da danas naši ljudi nemaju za odvjetnika i ne žele ići po sudovima osim nekih koji baš vole sudove. Mislim da bi po službenoj dužnosti to trebalo pokrenuti sve one koji kradu šumu i koji takvim stvarima se bare ne za svoje potrebe, nego zato da bi prodaji metar, dva, tri, pet ili deset ili 100-tine metara drveta. Još jednu stvar bi htio napomenuti. Ovim zakonom se i zabranjuje branje mahovine. Ja evo moram reći da sam odgojen u tom duhu da uvijek smo kitili bor i kod kićenja bora ispod bora smo stavljali mahovinu. Imam šumu, ali meni se zabranjuje brati u mojoj šumi mahovina da bi tradicionalno ispod bora stavio mahovinu. Da, da, ja mislim da jednostavno na taj način isto bi morali razmišljati. Znači, postoji tradicija, postoji način na koji smo oduvijek to radili kako su radili naši djedovi i bake, pa hajmo i to poštivati. U svakom slučaju evo ima nekih stvari koje su nelogične u ovom zakonu. Prije svega sam htio reći i podržavam kolegu Lovrinovića kada kaže ne možemo dozvoliti autonomno pravo predsjednika uprave ili uprave Hrvatskih šuma da donose nekakve pravilnike. Hajmo to regulirati. Mi smo ovdje koji donosimo zakone i ne možemo reći da su zakoni loši jer ih mi donosimo, moramo ih popraviti i u svakom slučaju evo podržavam kolegu Lovrinovića bez obzira to što je to možda i vrijeme prošlo, ali u ovom dijelu gdje ne dozvoljavamo Hrvatskim šumama da imaju autonomno pravo donošenje pravilnika o naplati branja šumskih plodova. Mislim da je ovo sasvim dovoljno za evo jednu, za jednu raspravu žao mi je što nema više kolega da raspravimo ovdje ali evo očito ovo nije niti vrijeme a možda ni tema koja je nekome zanimljiva. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, sad ćemo prijeći na slijedeći koji je trebao biti Klub nezavisnih zastupnika, kolega Tomislav Žagar, nažalost nema ga ovdje. Nakon njega Klub zastupnika HSS koji je jedan od predlagatelja, to je dosta čudno da nema baš nikoga od njih uključujući i kolegu Lenarta koji je prijavljen bio za govor, pa ćemo preći na pojedinačnu raspravu. Za pojedinačnu raspravu se javio prvi kolega Ivan Lovrinović to je malo presedan da se predlagač javio za pojedinačnu raspravu, ali ovaj nije se nikad dogodilo, ali evo ga

slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića, ni njega nema. Pa onda slijedeća poštovanog zastupnika Ivana Pernara, nema ni njega, pa slijedeće poštovanog zastupnika Gorana Marasa, nema ni njega i onda ćemo dati završnu riječ predlagaču a to je poštovani zastupnik Ivan Lovrinović kao jedan od predlagača, njega ima. Hrvatsku)** Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče, zaista mi je žao da ovdje danas nema saborskih zastupnika, vidite kad je jutros bilo pitanja nabavke borbenih zrakoplova, aviona to su se lomila koplja, svađe, optužbe i to treba razmotriti i to razumijemo jer je to važan dio znači obrambenog sustava, obrambene politike. Međutim, kada raspravljamo o šumama kao jednom od najvećih potencijala, resursa naše zemlje, naše države onda vidite nema interesa. Zašto? Jer ova naša politčka scena je postala nakaradna, dakle ono gdje trebamo konstruktivno doprinijeti svim građanima, našoj industriji, gospodarstvu tu nema toliko interesa već se nastoji graditi politička pozicija na spektaklu, na naprosto doskočicama ili pravljenju ispada ovdje u saboru. na takav način mi nećemo riješiti naše teške probleme, mi ćemo se morati uhvatiti, moramo se uhvatiti u koštac sa ključnim problemima, a ono što je najvažnije a što je vezano za šume jest kako iskoristiti šume da od tog bogom danog potencijala kojim raspolažemo da dodamo najveću moguću vrijednost i od toga još više zarađujemo i da drvna industrija sudjeluje sa još većim postupkom u stvaranju bruto domaćeg proizvoda. E vidite takve teme nažalost u hrvatskoj politici nisu zanimljive, ali takvoj politici se bliži kraj, možemo reći odzvonilo je. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga što ljudi napuštaju zemlju, ovo nije iseljavanje ovo je evakuacija to znači to su to je poprimilo razmjere evakuacije. Mi moramo razumjeti zašto je to tako, brani im se odlazak u šumu da beru divlje plodove, kestene, gljive. Ova Vlada malo vidite prije državni tajnik bez obzira što izvrće moje riječi a sad će valjda ispravno čuti. Ova Vlada nije htjela uvrstiti prijedlog da uđe u njihov zakon da ljudi, građani mogu slobodno brati te plodove, nego je napisala u zakon može, može brati a tko o tome odlučuje, jer pazite odlučuju Hrvatske šume poduzeće, pa ja vam čitavo vrijeme govorim koja je zakona između zakona i pravilnika. Evo malo prije je i kolega Prelec rekao, sutra se može promijenit glavni direktor Hrvatskih šuma i on promijeni pravilnik i opet ljudi ne mogu ići u šumu brati, ne mogu brati ni kestenje i onda ću opet kad odem u Hrvatsku Kostajnicu na Banovini, a volim obilaziti naše tradicijske svečanosti, a vidite područje Banovine, Hrvatske Kostajnice, Kostajnica pa to i jest naziv kostanje, kestenje, ako niste znali to je područje najveće šume kestena u Europi koja je isto nažalost napadnuta nekim boleštinama. E sad ako se tu ne razvije, ako ljudima ne date da to koriste, a ionako su tamo razorena industrija, iseljavanje, pa kako će ti ljudi tamo ostat, pa oni se moraju evakuirati jel tako. E pa vidite takvu Hrvatsku naravno ne želimo i ljudi je ne žele takvu, pa oni su se borili u tim šumama za te šume, e sad vi kažete nećemo ih puštati unutra ili mora biti ovako onako jer će oni devastirat šumu. Pa molim vas pa nisu to bezveznjaci pa vi te ljude podcjenjujete pa ti ljudi žive sa šumom. Pa uostalom stoke više nema tamo razumijete i da hoćete da nešto i netko brsti tamo, nema što brstit. I krava i koza i ovaca to je jednostavno devastirano zato vi ste izgubili predodžbu u kakvom svijetu u kakvoj Hrvatskoj živite, pa vama je veći problem hoće li netko pogrešno otrgnuti koji micelij tamo pored neke bukve od gljive nego li što desetine, stotine hektara poharanih šuma što su nezakonito znači nezakonito, ovaj nezakonito posječene. Pa sjećam se kad sam bio u Dvoru na Uni, kad su me vidjeli ljudi da sam došao u lokalni kafić, mislili su da im se prikazalo jer nikad nitko iz Sabora ne dolazi u ta mjesta, sjedio sam s njima sat vremena, pričali smo i to su ljudi koji znaju stanje na terenu, rekli su čujte, ovdje okolo, to se siječe, vuče na veliko. Al' znate šta se još događa? Jer interesne skupine, one dobro koriste i prave bolesti, mislim koje zaista postoje, jedna od njih je recimo potkornjak i neke druge, ja nisam stručnjak za ta pitanja, ali nešto sam čuo, dakle logički razumijem, sad se pojedinim dijelovima Hrvatske pojava potkoranjaka koristi d se siječe i što treba, i što ne treba vidite, e pa to je ona država vidite, koja ne funkcionira. Kada mi dođemo voljom građana, pa mi ćemo to za nekoliko dana riješiti razumijete, sve se zna, tko je šta sjekao, jel' imao dozvolu, tko je prodao od onih količina koje je dobio od Hrvatskih šuma, nije preradio nego je preprodao, osnivaju se firme samo za preprodaju tih kontigeneta, e to će te gospodo, položit će svi račune za to što su radili, jel'. Jer znate kad se ljudi osile, oni zaborave da jednog dana može doći nova sila politička koja će pitati što ste to radili, E pa vidite, krajnje je vrijeme da građana Hrvatske vratimo vjeru, pravdu prije svega i dostojanstvo, i da se pokaže da ima ljudi, novih stranaka, novih ljudi kojima nije stalo znači koji se ne bore za vlast i fotelju, nego koji se bore za građane, da oni uživaju u Lijepoj našoj, i u šumi, i u moru, i na rijekama, svuda, svugdje se kreću. Znači, nije ovdje problem ono što mi moramo shvatiti tko je predložio Zakon, pa da ne želimo kao Lovrinović iz oporbe, znate, kako ćemo mi sad ovaj njegov prijedlog da ljudi mogu brati šumske plodove ili da mogu puštat stoku, kako ćemo uvrstit pa da kažemo da je on to? Pa ne morate, ja sam vam odmah rekao ne morate me opće spominjati, samo donesite takav Zakon, nek' ljudi imaju od toga koristi, ali ne, vi to nećete, jel. I zato vas treba jednostavno razmontirati. Znači, treba vas brisati s političke scene, i to je to, a građani će to napraviti, a vi će te se onda pitat' šta se dogodilo, ali to je vaš problem, znači, o tome ne želim ni razmišljati. Ono što ponovo naglašavam, izbrišite članak odnosno onu odredbu u članku 56., ja mislim, gdje kaže da se šume mogu prodavati strancima, ma to je daleko opasnije od svih plodova koje mi spominjemo ovdje, jer ako bogata Europa, pa uostalom oni tamo što bi rekli štampaju EUR-e, ne ovdje, a mogu ih naštampati koliko hoće, kao i Amerikanci dolare, mogu pokupovat sve što imamo. Vidite, zato se, što se sad događa sa, sa zemljištem poljoprivrednim Agrokora u Baranji i Slavoniji, ne, vi vladajući nećete to podijeliti malim i srednjim tamo poljodjelcima, OPG-ima, ne, vi želite to dati, vratiti propalim odnosno firmama koje su tamo radile, članovi Agrokora, a sad će ih preuzet, preuzeli su ih stranci, to vi želite, nećete vi našeg čovjeka. Znači, tamo su tisuće ljudi baš poginule, i tisuće za Slavoniju prije svega, i Baranju, a sad znači ono što se nije vojnički moglo osvojiti, sad će se do toga, gledano u geopolitički, geostrateški, sad će se do toga doć' na jedan drugačiji način. Eto vidite, to je ta politika. Pokojni Franjo Tuđman da sada oživi i da to vidi, čovjek bi, pokoj mu duši, on naprosto ne znam, ne znam kako bi se, znači, osjećao. Niste vi više onaj HDZ od početka, koji je branio, organizirao državu, vi ste oni koji sad ekonomski razarate i to sistematično, sa svojim koalicijskim partnerima, naravno i druge političke strukture koje su bile na vlasti. Ali treba i običan čovjek, kad mu još branite ulazak u šumu, pa on se ne može sam borit protiv sistema, protiv institucija, protiv krivosuđa, on se ne može borit sam, on se predaje, on odlazi, on čeka, jednostavno skupi novac da može platiti kartu i zove bogom dane zemlje, ali Stranka promijenimo Hrvatsku nije Stranka koja kuka, i da na tome, ili da pravi ekcese od toga, mi smo ljudi koji okupljaju stručnjake, poštene, hrabre ljude, i mi ćemo pokazati što se sve u Hrvatskoj može napraviti, a može se napraviti, da u pet godina po 5% podižemo godišnje bruto domaći proizvod, a ne da ovako tavorimo, znači, da pada, da se izmišlja, vidite industrijska proizvodnja 6,6% palo u odnosu na prošlu godinu, mi ubrzano idemo prema recesiji, kako vama to nije jasno, a ovdje danas i na televiziji u javnim i drugim, al' prije svega u javnim medijima, o tome se govori znate što?, pohvalno, mi smo, stabilnost vlada, MMF je bio, rekli znate dobro stojite, javni dug nije toliko, ovaj, popravljate se, a u stvari industrija nam raspada se. E pa jadan onaj tko sluša savjete MMF-a, i sve zemlje koje se nisu oslonile na sebe i razvijale svoju industriju, one će kad-tad doć' u jednu tešku situaciju. Znači, mi smo pred recesijom, u tom prilogu, govori u tom prilog, mi, vi znate pored toga što sam političar, sveučilišni sam profesor ekonomije financija, pa godinama padaju krediti poduzećima, ako padaju krediti banaka poduzećima, sasvim je jasno da ta poduzeća sve manje ulažu u investicije, razvoj, i da naprosto to su pokazatelji nastupa recesije. I stanovništvo manje troši, i ono manje troši, prema tome i to potiče pad potražnje i nastup recesije, ali evo, nastoji se, naravno Vlada troši ogroman novac na piar na svoje marketinške stručnjake da narodu objasne i oslikaju u šarene boje ono što je svijetlo ili ono što je, ne što je svijetlo nego što je sivo ili tamo sivo, a dakle od toga ništa nema. Moja je poruka ovdje znači ispred stranka Promijenimo Hrvatsku vama građanima prije svega da zaista možemo uskrsnuti. Optimist sam u tom pogledu do kraja inače ne bi bio u ovom saboru, znanje pobjeđuje sve, hrabri ljudi pobjeđuju sve, stručnjaci grade, izgrađuju, možemo napraviti čuda, ali dok se ne riješimo korupcije, klijentelizma u Hrvatskoj neće zaista ništa moći se napraviti, ali onaj i oni koji mogu to definitivno riješiti to ste vi dragi građani i samo na izborima oče li oni biti izvanredni ili redovni to ćemo riješiti. I da se vratim na šume što je danas tema ovoga razgovora, dakle tu se vidi tko radi u interesu građana i naroda ili protiv njega. Ovde su se napravile smicalice znači ne da ovo, da ljudima u zakonu trajno omogućimo branje i uživanje u šumskim plodovima, ne, ne, ne, opet privremeno daj tamo direktoru Hrvatskih šuma da on odlučuje kad može, kad ne može. Pa da vas pitam pa čak i ovo što ste sad napisali u pravilniku da može, pa tko hoda za građaninom i kontrolira hoće li izvadit micelij i hoće ubrati kilu ili 5 kila gljiva. Jednostavno vi ne znate o čemu govorite, ali nikad niste ni znali. Zašto? Jer vama je samo važno da ste na vlasti, da imate sinekure i da ostanete do sudnjeg dana, zato želite promijeniti izborni zakon, zato ste sve ušutkali medije u Hrvatskoj nema više ni jedan nezavisni medij, ali nećete jer upravo kad mislite, kad budete mislili da je to riješeno i da ćete ostat do sudnjeg dana iz neba će munja opaliti i sve će se promijeniti. Hvala lijepo. Hvala lijepa, evo za repliku su se javili, svi nazočni u ovaj u dvorani, tj. obojica. Pa prvo poštovani zastupnik Lipovšćak. Kolega Lovrinoviću opet pričate da se nekome nešto brani, ma ne brani se nikome ništa samo uz određena pravila, uz određene regule, pa tko odlučuje o tome pa Hrvatske šume, pa tko će drugi odlučivat o tome nego trgovačko društvo koje gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH. Ja vas Ja vas samo molim nemojmo brkati državne šume kojima gospodare trgovačko društvo Hrvatske šume i privatne šume. I naravno gospodarenje odnosno ne gospodarenje na takvim površinama. Osobno vas iznimno cijenim i kao profesor odnosno mogu reći i kao znanstvenika ali vas još jednom zamoljavam prije paušalnih izjava o golim sječama i o takvim nekakvim izjavama i pričama kojima među narodom zapravo unosite veliki nemir, molim vas proučite kako se gospodari Hrvatskim šumama. Ja vam se nudim iz svoje osobne biblioteke nekoliko knjiga o školi hrvatskog uzgajanja šuma zbog koje već 250 godina imamo organizirano šumarstvo u RH i najbolje prirodne šume u cijeloj Europi …/Upadica: Hvala./… regularno gospodarenje oplodnim sječama ili čistim sječama a preborno gospodarenje prebornim. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, poštovani zastupnik Lovrinović će odgovoriti. Uvaženi kolega Lipovšćak nemam sumnje prema vama i vi ste očito stručnjak u svom području šumarstva, međutim nije ovdje pitanje kolega Lipovšćak da očete vi nekom dat knjigu ili neki znanstveni rad, pa ovdje treba pohapsit jedan broj ljudi u Hrvatskoj koji nezakonito sijeku šume i da se uvede red. Oni ne gledaju, njih ne zanimaju knjige, dajte pokušajte njima dat knjigu, pa bacit će vam je u glavu. Ovde se radi o borbi protiv korupcije, za pravnu državu za dostojanstvo naših ljudi i za mogućnost da od resursa koje imamo da u njima građani uživaju, a ne da se njima brani znači ulazak u šumu, branje plodova koji njima znače nešto u tim krajevima, koliko god mi u gradu mislili možda da je to sporedno, njima to puno znači, a moramo znat s kim imamo posla, o tome se radi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, slijedeća replika poštovanog zastupnika Alena Preleca. Hvala poštovani predsjedavajući, pa ja sam govorio ovaj u svom izlaganju o tom donošenju zakona ko na traci. Pa evo bi vas pitao kolega Lovrinović da li možete uopće, da li možda znate motiv kad smo donosili onaj prijašnji zakon, gdje smo zabranili branje plodova i naplaćivali branje plodova koji je bio motiv da smo donijeli takav zakon, meni stvarno nije jasno koji je bio motiv. Da li smo štitili ovaj kestene, dal smo štitili vrganje, mislim stvarno mi nije motiv da smo opće donijeli takav zakon. I vi ste u jednom vašem intervjuu rekli da je to u stvari skup mjera natalitetne politike, ja bi se čak i složio, vi neki puta možda onako to izgleda malo onako fantastično kao može biti natalitetna ili pronatalitetna politika ali je, ljude stvarno iritira određene zabrane, doslovno iritiraju ljude.

Pa upravo o tome se i radi, Hrvatske šume su od toga uprihodovale oko 100.000 kuna godišnje, a zašto su zabranile, zašto sad ljudi ne, ne sada, sad su dopustili pravilnikom, ali mi smo rekli mora biti zakon. Pa zabranili su ulazak u šumu ja sam uvjeren da ljudi ne gledaju tko po šumi u stvari siječe, to je divlja sječa to je najvažniji dio zapravo. Pa prema tome ja ne vidim drugog razloga razumijete, a zašto, jer građani kad šetaju, kad beru gljive, kestenje onda oni vide tamo da neko nešto pili, znate, ako ga nešto pitaju zašto pili gdje ovo, ono, ovaj to neće moć potkrijepit. I ono što je …/nerazumljivo/… to je pronatalitetna mjera, zamislite tamo mladi mladu obitelj koja živi kraj šume, ne smiju u šumu, pa otić' će u drugu zemlju gdje smije otić' u šumu, ali čuvat će je, ali mora moći u nju ući, Inače poštovani zastupnike se zove Prelec, ne Tkalec, ali dobro, ovaj. Time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti, i da još jednom podsjetim, mi ćemo se sljedeći puta naći, nadam se ne samo nas četvorica, nego da će biti puna dvorana, dakle, nastavit ćemo sa radom u utorak, 19. veljače, u 9,30 sati kada će biti izjašnjavanje o amandmanima. Hvala vam lijepo, ugodan vikend vam želim.